naprijed u radne pobjede, - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama, drugo čitanje, P.Z. br. 507. Predlagateljica zakona je Vlada RH. Kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje, to su članci 194.-202. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani ministar pravosuđa Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. Dakle, o tekstu zakona sam dosta govorio kod prvog čitanja. Samo ću kazat na jednu bitnu razliku ostalo je manje-više nomotehnički. Znači uvažili smo zahtjeve sindikata da se prošire postojeće osnove za oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi i to radnicima u upravnim postupcima proisteklih iz predstečajnih nagodbi jer to je nešto novo što nismo imali do sada. Sindikati, udrugama sindikata više razine u parničnim postupcima za sudsku nadomjesnu suglasnost te u kolektivnim radnim sporovima kad se odnosi na sindikalne povjerenice u parničnim postupcima o obavljanju ovlasti radničkog vijeća. Dakle, to je supstantivna razlika a ostalo je nomotehnika. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani ministre. Bili ste precizni i jasni, jezgroviti. Da li žele izvjestitelji radnih tijela Hrvatskog sabora iznijeti izvješća svoja? Ne žele. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika HDZ-a i poštovani Milan Jurković, zastupnik iz HDZ-a. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, kolege i kolegice. Dozvolite mi da u ovom časnom domu u ovaj kasni sat parafraziram jednu tv reklamu. moju raspravu nećete slušat 15 minuta, nećete je slušati ni deset minuta, nećete je slušati ni pet minuta nego ću je skratiti maksimalno. Gospodine ministre, maksimalno. Gospodine ministre, radi se jednom zakonu, nemojte me pogrešno shvatiti zanatski jako dobro napravljen. Dakle, a vezano prvenstveno za usklađivanje sa promjenama jednog djela zakona ali i ovim zakonom predlaže se povećanje sudskih pristojbi što u ova krizna vremena predstavlja dodatno opterećenje posebno građana. I u postojećem zakonu u članku 16.gdje se govori o oslobađanju od sudskih pristojbi stajalo je između ostalog osobe i tijela u obavljanju javnih ovlasti a predlaže se tekst koji obavljaju javne ovlasti u obavljanju tih ovlasti. predmet je mnogih rasprava u teoriji, praksi i često se postavlja pitanje na temelju čega se utvrđuje koje sve osobe odnosno tijela obavljaju javne ovlasti i kako definirati javnu ovlast kada to nigdje nije propisano. Pogotovo me na neki način smeta jer dolazim iz lokalne, područne odnosno regionalne samouprave što ta i lokalna i regionalna samouprava, dakle naši gradovi i općine i županije nikako da upadnu u ovaj dio tijela javnih ovlasti da budu oslobođeni a znamo kakvo je financiranje pogotovo jedinica regionalne samouprave, dakle županija iako ni općine ni gradovi ne stoje puno bolje. Zanima me na koji način je do sada to rješavano, odnosno hoće li to biti prepušteno slobodnoj procjeni službenika suda? Podržavamo svaku izmjenu zakona kojom se dorađuju odredbe kako bi zakoni bili učinkovitiji i kako bi se otklonile dvojbe u njihovoj primjeni ali mislim da ovim zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama ne bi trebalo povećavati pristojbe već razmisliti o smanjenju istih bez obzira na stanje u državnom proračunu. Na redu je klub Socijaldemokratske partije Hrvatske u Hrvatskom saboru i poštovana kolegica Ingrid Antičević-Marinović. smatrajući ga pravednim i efikasnim. To je inače vrlo teško postići, ali kad se hoće, zna i ima vizija onda se to i može. Samo jednom rečenicom da se prisjetimo davnih vremena, 90-ih godina kada je recimo primjerice pristojba dok je tarifa odvjetnička bila za uvredu i klevetu negdje oko 280, blizu 300 kuna, u isto vrijeme pristojba je bila 600 kuna. Dakle, prošlo je dosta vremena, promijenile su se tarife, pristojbe su se smanjivale, međutim sada imamo ovaj Konačni prijedlog Zakona o sudskim pristojbama koje će biti efikasne u naplati sudske pristojbe, što je prvo, a drugo su pravedne. Proširuje se krug osoba koje su oslobođene plaćanja sudske pristojbe, ali ne na neki način voluntaristički kako je do sada bilo prepušteno samom sudu, tj sudcima koji su upravo zbog toga što su se bavili glavnom stvari i najlakše, a vidjeli su da se radi o siromašnim strankama pa onda možda i ne ispitujući njihovo imovinsko stanje često oslobađali stranke. Na ovaj način imamo, dakle, precizno je određeno koji je to krug ljudi koji će biti oslobođen, ali jednako tako efikasan način da se te pristojbe i naplaćuju. Također ovaj sustav gdje je FINA-i prebačeno da obavlja ovaj posao ovrhe nad novčanim potraživanjima, jednako tako će to raditi i FINA u pogledu prisilne naplate, dakle, A kada to ne bude bilo moguće zato što nema oročenih sredstava, onda će to raditi preko Porezne uprave i ovrha će se provesti na cjelokupnoj imovini pristojbenog Na taj način se šalje jedna poruka, dakle da i takve pristoje koje su zaista smanjene, koje su određene po tržišnoj cijeni s jedne strane, a s druge strane već sam napomenula, dakle da se širi ova ova socijalna komponenta i opseg ljudi koji su obuhvaćeni oslobađanjem, produljuje se i zastajni rok od 5 godina za naplatu pristojbe. čini se, i na neki možda prvi pogled, da se radi o nevažnim stvarima, ali to je ogroman način, ogromna sredstva koja prikupljaju naša pravosudna tijela u svom svakodnevnom poslu. Evo, to je zbog toga. Klub SDP-a, još jednom kažem, podržava donošenje ovog prijedloga Zakona o sudskim pristojbama. Ovime je rasprava o tekstu zakona završena i o ovome ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. Predlažem da se dogovorimo da ne idemo doma, da nastavimo sutra. Da počnemo već sada razmatrati prijedlog nacrta promjene Ustava RH jer ćemo početi sutra u 9,30 s tom točkom dnevnog reda. Zahvaljujem vam svima. Bili ste uporni, dosljedni, pravi zastupnici. Hvala vam lijepa. Vidimo se sutra.